bili zemlja domaćin i naše zračne i pomorske luke su korištene kao infrastrukturu za provedbu akcije, ali podržavamo odluku da sad do 5 pripadnika Oružanih snaga sudjelujemo i u ovoj misiji isto kao što je slučaj i na Kosovu gdje smo u misiji od 2008.godine i podržavamo ovaj prijedlog odluke dakle da i ubuduće Hrvatska sudjeluje